Poštovane kolegice i kolege, nastavit ćemo s raspravom najavljeno: - Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Janovicsa da podnese izvješće. potpredsjednika Hrvatskog sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 4. sjednici održanoj 17. rujna 2020. g. zahtjev Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta br. Kp-Us-271/2020

davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka i davanje odobrenja za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Dražena Barišića, zastupnika u HS-u zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem iz čl. 295. st. 1. i kazneno djelo Darko Puljašić, zastupnik je 10. saziva HS-a te na temelju čl. 76 Ustava RH i čl. 23. Poslovnika HS-a ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te bez odluke HS-a ne može biti pritvoren niti se može pokrenuti kazneni postupak. Nakon provedene rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu čl. 116. Poslovnika HS-a predlaže HS-u donošenje sljedeće odluke: Daje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka protiv Darka Puljašića, zastupnika u

osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz čl. 293. st. 1. Kaznenog zakona. Također, nakon provedene rasprave, Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu čl. 116. Poslovnika HS-a predlaže predlaže HS-u donošenje sljedeće odluke: Daje se odobrenje za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Vinka Grgića, zastupnika u HS-u po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za

zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz čl. 293. st. 1. Kaznenog zakona. Obrazloženje: Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je dati odobrenja za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora kao i za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika u HS-u Vinka Grgića po zahtjevu DORH-a kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela kako bi moglo nesmetano obavljati svoju dužnost koja mu je temeljen Ustava RH Dakle, to je odluka 1. 2. Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 4. sjednici održanoj 17. rujna 2020. g. zahtjev Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta br.

Hrvatskoga sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka i davanje odobrenja za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Dražena Barišića, zastupnika u HS-u zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem iz čl. 295. st. 1. i kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti

imunitet do prestanka zastupničkog mandata te bez odluke HS-a ne može biti pritvoren niti se može pokrenuti kazneni postupak. Nakon provedene rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu čl. 116. Poslovnika Hrvatske predlaže HS-u donošenje sljedeće odluke: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Dražena Barišića, zastupnika u HS-u po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta br. Kp-Us-271/2020

da je počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem iz čl. 295. st. 1. i kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti i čl. 291. st. 1. u vezi s čl. 34. st. 1. Kaznenog zakona. nakon provedene rasprave, Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu čl. 116. Poslovnika HS-a predlaže HS-u donošenje sljedeće odluke: Daje se odobrenje za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Dražena Barišića, zastupnika u HS-u po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje

trgovanja utjecajem iz čl. 295. st. 1. i kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti i čl. 291. st. 1. u vezi s čl. 34. st. 1. Kaznenog zakona. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je dati odobrenja za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora kao i za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika u HS-u Dražena Barišića po zahtjevu DORH-a kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela 3. Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 4. sjednici održanoj 17. rujna 2020. g. zahtjev Županijskog suda u Slavonskom Brodu, upućen predsjedniku HS-a za davanje odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Darka Puljašića, zastupnika u HS-u zbog kaznenog djela krivotvorenja poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ-a te kaznenog djela protiv gospodarstva subvencijske prijevare opisane u čl. 257. st. 3 u vezi s čl. 258. st. 1. KZ-a uz primjenu čl. 51. KZ-a povodom optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu br. Ko-Doo-19/2020-1 od 10.

Poslovnika HS-a ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te bez odluke HS-a ne može biti pritvoren niti se može pokrenuti kazneni postupak. Nakon provedene rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu čl. 116. Poslovnika HS-a predlaže predlaže HS-u donošenje sljedeće odluke: Daje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka protiv Darka Puljašića, zastupnika u HS-u zbog kaznenog djela krivotvorenja poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. te kaznenog djela protiv gospodarstva subvencijske prijevare opisane u čl. 258. st. 3 u vezi s čl. 258. st. 1. KZ-a uz primjenu čl. 51. povodom optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu br. Ko-Doo-19/2020-1 od 10. siječnja 2020. g. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je dati odobrenje za nastavak kaznenog postupka protiv zastupnika u HS-u Darka Puljašića, po zahtjevu Županijskog suda Slavonskom Brodu kako bi nadležno tijelo moglo nesmetano obavljati svoju dužnost koja mu je temeljem Ustava RH dana u nadležnost. Hvala lijepo predsjedniče Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Ovaj, imamo prijavljene dvije replike iako je to neuobičajeno na izvješće Povjerenstva, odnosno odbora jer zapravo predsjednik Odbora nema što odgovoriti, odnosno ne može ništa odgovoriti drugo noli ono što je zaključilo povjerenstvo, evo, inzistiraju kolege pa će prvi imati repliku, poštovani zastupnik Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Je li nešto uobičajeno ili neuobičajeno, nije meritorno. Bitno je samo može li se ili ne može prema Poslovniku može, dakle, imam pravo. Postavit ću jedno pitanje, znači, MIP-u odnosno gospodinu koji predstavlja MIP, stigao je zahtjev za skidanje imuniteta. Netko bi se trebao pozvati na imunitet, da bi se uopće o tome raspravljalo. Mene zanima jesu li se ovi zastupnici pozvali na imunitet, zanima me je li imate bilo kakva saznanja što je s g. Barišićem, namjerava li on dati ostavku na saborski mandat jer njegovim odlaskom u pritvor vladajuća većina gubi znači dovoljan broj ruku za tu većinu. tu većinu. Jedini mogući način je da g. da ostavku ili da online glasuje iz Remetinca. Pa evo, zanima me odgovor na to pitanje. evo, ako mogu, MIP ništa od ovog nije zaprimilo sad, što ste vi rekli, dakle jedino što smo zaprimili je zahtjev državnog odvjetništva i kao i svaki put u prethodnim mandatima MIP je po tom zahtjevu postupilo, ne znam što bi drugo rekao. Repliku je zatražio poštovani zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Evo, hvala lijepa. Pošto je kolega Grmoja pitao pitanje koje sam ja mislio, ja odustajem od replike. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sad ću otvoriti raspravu o ovoj točci, pa će prvi u ime Domovinskog pokreta, Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo na kraju ovog dugog dana došao je baš pravi dramski klimaks ko u pravom akcijskom filmu. Cijeli dan smo ovdje pričali o korupciji i kroz Zakon o koncesijama i evo sad na kraj nas je stvarno dočekao, kako bi se reklo, veliki showdown eto kroz ovaj postupak USKOK-a i državnoga odvjetništva. Danas smo ovdje da sagledamo sami da pogledamo duboko u sebe i da pomalo i citiram jednog velikog književnika g. Ephraim Kishona koji je u jednom svom dijelu napisao „ponekad kada se digne pokrov sa te“, kako ju on naziva, „političke žabokrečine, kada običan čovjek zagleda unutra onda tek vidi svu krajnju prljavštinu i sav istinski užas onoga što bi se politikom zvati moglo“. Tako je otprilike govorio Ephraim Kishon, a ja vam moram reći, naravno polazeći od jednog od najosnovnijih pravnih pravila, a to je presumpcija nevinosti, da ne govorim ovdje isključivo o ovom današnjem slučaju odnosno izvješću MIP-a nego općenito nego općenito o činjenici kada svi mi govorimo sa našim prijateljima, sa našim prijateljicama, sa rodbinom, sa građanima, dolazimo do, često dolazimo do zaključka odnosno oni nam kažu stari moj ili stara moja ovo se više ne da gledati. Neki ljudi kažu čak gadi mi se. Uspjeli smo ljudima u potpunosti uništiti povjerenje u institucije hrvatske države, u nas koji smo ovdje da budemo čestiti, da budemo iskreni. HS postoji toliko stoljeća i toliko su se puta i na ovom mjestu i na ostalim mjestima gdje su se održavale sjednice hrvatskoga parlamenta pošteni i časni ljudi govorili o tome kako, na koji način ovu zemlju učiniti boljim mjestom za život svih onih koji u njoj žive. Nažalost, i prije više stotina godina, bilo je onih koji su zloupotrebili dano povjerenje od strane hrvatskoga naroda, ali u zadnjih 30-tak godina otkako smo svi zajedno stvorili hrvatsku državu, a mnogi i poginuli za nju, ovo što se događa je nešto najgore što se može dogoditi. Spomenuo sam već jednom, mnogi mladi, pa i oni sredovječni nisu otišli u inozemstvo isključivo zato da bi povećali svoja materijalna primanja. Ljudi su pobjegli jer ne osjećaju sigurnost, nemaju povjerenje u institucije ove države, a za to nije odgovoran nitko drugi nego mi, mi i zato ćemo mi, kad kažem mi mislim na Domovinski pokret, a apeliram i na sve vas, zastupnike svih stranaka, svih vjera, svih nacionalnosti da se bez prestanka 24 sata dnevno borimo protiv korupcije, protiv klijentalizma, protiv nepotizma. Ovo što sada čitamo strahovite su optužbe, trgovanje utjecajem, primanje i davanje mita, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, da ne nabrajam i dalje. Još jednom naravno polazim od činjenice da ova trojica gospode imaju potpuno pravo tijekom procesa dokazati svoju nevinost i nju trenutno apsolutno nitko ne osporava. Ovdje govorimo naravno o skidanju imuniteta koji nama saborskim zastupnicima daje za pravo da jedan drugome, kako bi narod rekao, u brk skrešemo što mislimo i naravno da zbog toga ne moramo odgovarati pred zakonom odnosno institucijama koje zakon predstavljaju i to je u redu. Saborski zastupnik odnosno zastupnica treba i mora imati potpuno pravo slobodno govoriti bez straha da će se nekome to zabraniti, pa i zakonskim regulama. Na koncu konca za to smo se i borili. Nema ovdje puno filozofije, nije ovo samo jedan primjer, tu nam je i sporo i neučinkovito pravosuđe. Evo već sada vjerujem kada odete poslijepodne na kavu sa vašim prijateljima neko će reći je da sad će ih pomalo spremiti, poslikati i pustiti. Kažu eto bio je tako jedan vic prije nekoliko mjeseci da je otprilike korupcijska afera u Hrvatskoj kao sportski ribolov, ulove ih, poslikaju i puste ih nazad. Ne znamo hoće li se to u ovom slučaju dogoditi, nećemo donositi apsolutno nikakve ideje, niti pritiske, niti, ajmo reći vršiti pritisak na pravosuđe, pustit ćemo ih da rade svoj posao u vjeri da će sve završiti onako kako treba. Hoće li osumnjičeni završiti na slobodi ili u zatvoru stvar je državnog odvjetništva, stvar je sudstva. Hoće li im skinuti imunitete stvar je, eto vidjeli ste, MIP-a. Ali stvar nas iz Domovinskog pokreta je neprekinuto se boriti da stvarno promijenimo paradigmu političara u Hrvatskoj, da stvarno shvatimo da korov moramo iščupamo i da imamo pravo obavezu boriti se od jutra do mraka, da od hrvatske politike stvorimo mjesto u kojem pošteni i časni muškarci i žene rade isključivo jednu i jedinu stvar, promišljaju dobrobit hrvatskog naroda i svih ljudi koji žive u Hrvatskoj. Hvala vam najljepša. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Evo danas raspravljamo o dvojici naše kolege kojima uzimamo imunitet i naravno kolega Grmoja je spomenuo ovaj dio i ovdje u ime odbora je kolega također rekao da im se oduzima sloboda i naravno da se ovdje postavlja jedno elementarno pitanje, prije svega pošto je čvrsta većina od 76, način glasovanja većine, ja mislim da je to legitimno pitanje nas saborskih zastupnika i funkcioniranja HS jer sabor funkcionira na većinu. U ovome trenutku ne znam način na koji će se sutra ako bude glasanje, ako bude moguće da li će biti način funkcioniranja priko videolinka … povijesno iz zatvora, ovo je povijesni događaj kao prije neki dan naše kolege koje su to učinile iz svojih domova zbog toga što su bili zaraženi koronavirusom ili su u samoizolaciji. Naravno da u ovome trenutku o tome bi trebali u većini razmišljati jer jednostavno kada se prisjetim prošlog mandata u biti sve je bazirano bilo na žetonima i žetončićima. Ja kao čovjek o kojem se također ovdje raspravljalo, ne od strane Državnog odvjetništva nego od strane privatne tužbe o imunitetu, ja sam tada tražio da mi se skine imunitet u slučaju INA-e. Tužio me bivši predsjednik HDZ-a u slučaju INA-e, ja sam tražio da mi se skine imunitet i da se neko napokon osudi za sve korupcije koje su bile i pljačke, evo u slučaju INA-e kako je otišao. Tada je 12 mojih kolega saborskih zastupnika, ovdje je sa mnom dvoje Ružica i Nikola, ustvari Nikola nije bio u tome mandatu, bili smo ja i Ružica jedini kada nismo htjeli presložiti vlast. To se po prvi puta dogodilo da je se išlo na izvanredne izbore. Ja sam molio, Ja sam molio, evo ovdje je bivši ministar pravosuđa da mi se skine imunitet i da napokon nekoga se osudi za slučaj INA, tako da bi na međunarodnoj arbitraži imali opravdane razloge da tražimo štetu koja je nanesena RH pa makar mene osudili, bilo koga da se osudi, međutim ni na to niste pristali. Sada kada gledam sve skupa u RH spominju se ovdje lokalni čelnici, također niti osuđujem niti sudim, međutim je činjenica da nisam sudija niti, ali kada govorimo o energetici onda mi uvijek pane pjesma zaustavi se vjetre „Vjetre s Dinare“ taj kraj koji je osiromašen, taj kraj u kome žive čak i Pađani … ljudi Srpske nacionalne manjine, čak ne znam je li koalicijski partner Milorad Pupovac onda u tome sudjelovao i prešutio. Znam da smo mi zaustavili to dok smo bili u mogućnosti da se ne radi to, ali je ministar Ćorić to potpisao i sada kad idem uz Dinaru i padne mi krški pašnjaci nigdje stoke, a primaju se poticaji. Ljudi koji ne znaju koji ne znaju koliko krava ima sisa, to ću uvijek ponavljati jer mi je žao moga kraja. Evo danas je i godišnjica kada je Ratko Mladić krvolok udarao prema Perući iz pravca Vrlike, kada je išao napravio velike zločine prema Hrvacama, Sinju, osvojio Branu Peruću i kada se prisjetim tih vremena kao devetnaestogodišnjak i sada kada pogledam ovo ovdje kada smo goloruki zaustavljali biti išli prema tenkovima i sada kada pogledam ovo ovdje onda se sitim svega što se događalo iza toga, kasnije sam bio 18 godina vojnik, pa se sitim na lokalnoj razini npr. autoprijevoza sinjskoga koga sam dizao kaznene prijave, radnice Dalmatinke zbog kojih sam dizao kaznene prijave. Ali ti isti bi dizali protiv mene kaznene prijave, ti koji su pljačkali taj narod i nema s tim nikakav problem, tako da imam ja tih kaznenih prijava od tih koji su bili protiv radnica, radnika. Pa novac za oružje u to vrijeme koje nam valja zlata, govorimo o novcu iz '91., sada ti koji su uzeli taj novac i nisu ga vratili stvaraju svoja carstva, nema nigdje računa, a kao imaju presude da je sve u redu, da je to bilo sve zakonito, to je bio novac od potresa milijun i pol maraka, bili smo goloruki. Kada sve to pogledaš sada onda mi nije jasno mi nije jasno da … danas o koncesijama raspravljajući o poticajima, o energetici, raspravljajući o pomorskome dobru raspravljajući. Kako je moguće da u RH smo sad negdje oko 3 milijuna 800 tisuća stanovnika imamo samo, kako je moguće da je moja Dalmatinska zagora prazna? Kako je moguće da je Slavonija prazna? Kako je to moguće? Kako je moguće? Kako je moguće da su se svi klanjali Ivi Sanaderu? Ja ga sada ne spominjem u negativnom kontekstu, čovjeka sudi, ja ne volim. Kada se sitim tih slika i kada mi se vrate te slike, kada usporediš sad taj neki hodogram, onda nije začuđujuće zašto mladi odlaze, zašto kolega gradonačelniče Drniša, Drniš je prazan doslovno, nema miša, nema vrlo malo ljudi. Žao mi je, vrlo malo ljudi, obilazim ta sela, znam bio sam radio u Kninu. Kninsko zaleđe gledam, ali kada vidim te vjetroelektrane i taj vjetar i kada vidim sve ove lokalne čelnike i sve što se poduzimalo, znači ja sam u lokalnoj politici dugo, ali više sam bio aktivist. To kolega Bačić zna u borbi za rodilište, stacionar, ali je se sve uništavalo, znači sve je se uništavalo zdravstvene usluge na tim područjima, resurse su se uzimali, tvornice su pojedinci dobivali na koji bi dizali oni na te kredite, znači sve je se uništilo, sve, apsolutno sve. Sve je prožeto korupcijom, sve. I naravno da se postavlja pitanje da mi kao Parlament i HS koliko smo mi imali tu utjecaja na to? Sjećam se prošlog saziva, čini mi se da je toliko bilo tzv. žetončića, kolega … vi ste bili u stranci gradonačelnika Bandića čini mi se negdje sam vidio sliku, koliko je on tih žetončića kupio, da vi znate. A pošteniji na izbore. Most je imao priliku i onda je išao na izbore i to utječe na percepciju mladih, na korupciju to utječe. Ja ne kažem da to utječe, znači ta hobotnica to utječe, to vide ljudi. Zamislite da ja sada priđem HDZ-u, pa zatvorite me ako sam za nešto kriv, zatvorite, neću prić, jel pošteno? Evo ja dobrovoljno, pa jedan neka bude manje. Ali da ja priđem pod utjecajem toga da me se stiska to sebi ne mogu kao čovik zatvorit. Ja ne kažem da je neko kriv, ima u zatvoru puno ljudi pravednijih nego što odaju slobodni, tako da moramo i o tome razmišljati. Ali opća slika, općenita slika korupcije je katastrofalna. I zaista se sad postavlja pitanje na koji način će funkcionirati većina. Na koji će način funkcionirati većina? Saborski zastupnik većine može dati samostalno ostavku, njemu se ne mora oduzeti, to je njegov mandat, znači samostalno. Sutra imamo glasanje o njegovom izuzeću imamo većine, mi ćemo to, ali da je bilo sutra koje glasanje u ovome trenutku ne funkcionira Hrvatski sabor i hrvatska Vlada. I o tome bi tribali razmišljati tako da se nadam da neće biti žetončića. još bi samo na kraju rekao da je Hrvatski sabor onaj kojega je narod birao i da bahatost izvršne vlasti također utječe na naše naše građane, utječe na korupciju, utječe vidim da, utječe naravno ono jučer ponašanje prema kolegi Troskotu gdje je bilo legitimno pitanja da se ne bi dogodila korupcija ili da nije utjecaj sredstava iz europske, mislim to je pitanje sasvim legitimno, napad i od izvršne vlasti pod zaštitom predsjedavajućeg u tom trenutku Gordana Jandrokovića je isto loša poruka, ne loša nego poruka koja je katastrofalna. Naravno da ćemo podržati mi iz MOST-a skidanje ove obe odluke koje je donijelo, donio nadležan odbor, ali još jednom, energetika, vjetroelektrane milijardu i po kuna godišnje plaćamo subvencije ono što je donilo se za vrijeme Milanovićeve vlade, kolega Bauk zna, to je bilo na zadnjoj sjednici, on je bio ministar, Vrdoljak je predložio milijardu i po kuna obnovljivih izvora kasnije on u suradnji sada sa HNS-om. Nije mi čudno šta je JANAF, dogodilo se to u JANAF-u naravno to je tvrtka s kojom se upravlja, naša tvrtka koje je sabor osnivač, tako je propala INA, tako je teleoperateri. Pogledajte teleoperateri, sve ono što su naši ljudi stvarali godinama, telekomunikacije, infrastrukturu otišlo je u strane ruke da bi Mudrinić i ekipa upravljali s time i da bi najveću dobit i muzli pare iz džepova naših građana, on je sada bio neko vrijeme ravnatelj, šta li je bio. I to su činjenice. I zato imamo praznu Hrvatsku i to je ono oko čega se mi saborski zastupnici moramo govoriti i boriti se. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege evo pred nama je izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i odmah

jer svaka sumnja da se nešto nečasno, da se nešto nezakonito dogodilo baca sjenu na sve političare. Ja se ovdje potpuno slažem i sa kolegom Buljem koji je rekao da mi nismo ovdje da sudimo, da nikoga ne presuđujemo, to će naša neovisna tijela Državno odvjetništvo eventualno nadležni sudovi oni će utvrditi da li postoji krivnja ili ne postoji krivnja, ali u svakom slučaju ovakvi postupci se vode kada postoje ozbiljne indicije i kada postoje nekakve ozbiljne sumnje da se ulazi u takve postupke. I to je ono što nas zaista pogađa. Ono što mi jedino možemo možda po meni u ovom trenutku reći je da moramo osigurati maksimalnu neovisnost i PNUSKOK-a i USKOK-a i DORH-a i sudova da oni u zakonom određenim postupcima funkcioniraju i rade na način kako se ne bi dogodilo nešto pod nekakvim pritiskom ili tako nečim. Svjedoci smo da se znalo vrlo često u medijima stvarati dojam da je nešto počinjeno, da je nešto napravljeno nezakonito i onda bi to završilo zapravo drugačije. Zato mislim da ne samo tijela, da ne samo mi nego moramo stvoriti jedan ambijent u društvu, a to je da poštujemo i presumpciju nevinosti koju je Ustav naš zajamčio, a to znači da nema krivnje, nitko nije kriv dok se to pravomoćnom presudom nadležnog suda ne utvrdi. To je ono što ja mislim da je iznimno važno. Mi smo, evo ja mogu reći, bio sam i ministar u prošloj vladi pravosuđa, ono što smo radili da upravo pojačamo neovisnost i efikasnost, mnoge smo stvari riješili vezano za Državno odvjetništvo, mijenjali smo i Zakon o kaznenom postupku kako bismo ubrzali procedure jer spora pravda je zapravo nepravda. Sve ove stvari treba riješiti u jednom, u jednom efikasnom postupku, a ne da se stvar razvlači godinama kako bi se utvrdilo da li nešto je ili nešto nije jer ako to traje 10-cima godina to nije dobro niti za javnost, niti za ljude koji su opterećeni postupcima nego je to zapravo loše za sve. Mi smo se trudili u prošlom mandatu smo osigurali prostor za USKOK, svi znate zapravo da je bilo javnih pritužbi kako ljudi sjede zajedno sa spisima, spisi su na podu, mi smo to, taj problem smo riješili. Danas Državno odvjetništvo zapravo USKOK ima vrlo pristojne prostorije u kojima su uvjeti za rad puno bolji nego su bili. Mijenjali smo i Zakon o kaznenom postupku gdje smo uveli određene institute koji ubrzavaju postupak i koji moraju i mogu dovesti do bržeg rješavanja Ovo što se tiče ove situacije danas ja zaista ne bih ulazio niti imam saznanja o detaljima, to će nadležna tijela utvrditi u postupcima koja ovaj su pred njima, a što se nas tiče mislim da trebamo poštivati presumpciju nevinosti i da trebamo i nadalje u svom radu snažiti rad pravosudnih tijela kako bi ih digli na nekakvu ovaj puno višu razinu jer ovdje je bilo puno riječi zapravo i o nekim predmetima i problemima koji jesu vezani za pravosuđe i ne možemo reći da puno toga ne stoji. Stoga, evo još jednom u ime Kluba HDZ-a mi ćemo podržati ovo izvješće s tim da također ne bi bilo dobro da se ovdje obzirom da određeni ljudi dolaze iz određenih stranaka, da se sada baca sjena na te stranke jer djelo koje je nezakonito počinio je pojedinac, nije ga počinila stranka, nije to u ime stranke nego je to uvijek to djelo pojedinca i na taj način treba stvari vrednovat i ako ih sud donese donese odluke da je nečega bilo, ali u svakom slučaju to nije djelo stranke, nije djelo članova stranke nego ako nečega je, to su zapravo djela pojedinaca koja imaju svoja imena i prezimena. Evo klub HDZ-a ovo izvješće podržava. Hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

saborskog zastupnika je kada mora govoriti o točki izvješća Mandatno-imunitetno povjerenstva gdje se govori o pokretanju kaznenog postupka, a još teže je kada se govori o davanju odobrenja, kako piše u odluci za lišavanje slobode i određivanje istražnog zatvora, iako o tome odlučuje sud. Trebalo bi podnošenje zahtjeva za lišavanje slobode, pa bih molio MIP da u sljedećim ako do toga dođe izričaj malo prilagodi. Dakle, a osim toga još je najteže govoriti kada morate govoriti o pokretanju kaznenog postupka, lišavanju slobode i još pri tome se radi o članu vaše stranke. Bilo bi lakše da se samo radi o dva kolege iz HDZ-a, ali eto nije tako. Drago mi je da su i oni klubovi, predstavnici klubova stranaka čiji zastupnici ovom prigodom nisu obuhvaćeni prijedlogom DORH-a, a i onih stranaka čiji su zastupnici obuhvaćeni prijedlogom DORH-a spomenuli nekoliko postulata na kojima počiva pa i ustavni poredak. Jedan je svakako često zloupotrebljavana, ali opet nemoguće je izbjeći presumpciju nevinosti, drugo je svakako što je gospodin Dretar rekao u ime kluba Domovinskog pokreta da će se naši kolege kojima ćemo sutra vjerojatno skinuti imunitet imati prilike braniti kao i svi drugi

i USKOK-a i to ćemo napraviti i ovaj put. Mi smo imali rezerve nakon određenih nama pogrešaka u slučaju određivanja pritvora jednog zastupnika, pa smo tu malo povukli ručnu, međutim ovdje kako sada vidimo iz dokumenata barem za pokretanje kaznenog postupka nema razloga sumnjati u neovisnost institucije. A što se tiče određivanja pritvora, tu svatko od nas može imati određeno pitanje je li to potrebno ili nije, ali o tome odlučuje sud. Kada bi sada došli u situaciju da politički arbitriramo o tome da li treba odlučiti sud ovako ili onako, ne bi prešli svoje ovlasti, ali bi prešli granicu lijepog ponašanja i povjerenja u sudove. Ja se sjećam 2008. godine, jedini put kada Sabor nije odobrio određivanje pritvora, bilo je u slučaju Branimira Glavaša, 2008. godine Sabor je odbio zahtjev DORH-a za ratni za ratni zločin. Ovo su inače puno blaža djela nego što je ipak ratni zločin, ali ipak smo u tih 12 godina malo napredovali pa ovakve stvari više ne propuštamo političkom arbitriranju. Što se tiče političkih konsekvenci ovih odluka, ja mislim da tu baš nema nekog straha. Ako govorite o gospodinu Barišiću on je gradonačelnik i ako ako bude dovedeno u pitanje parlamentarna većina, vjerojatno će staviti svoj saborski mandat u mirovanje, plaću će primati u gradu, 6 mjeseci se može vratiti, vjerojatno će do tad završiti pritvor, mijenjat će ga zamjena i to je to. Dakle, tu ne bi, tu logika nalaže da se da se tu ništa neće desiti, iako zvuči simpatično glasanje na daljinu iz Remetinca jer kako bi po našim pravilima koja smo uveli on morao ići u samoizolaciju mogao bi glasati čak iz Remetinca čini mi se zbog covida. Tako da su to političke političke konsekvence koje se ipak neće desiti, one su zgodne za malo da se novinski stupci popune da se neka minuta u Dnevniku tako ispuni, ispuni, ali mislim da se tu ništa neće dogoditi. U ime SDP-a želim naglasiti još jednom da potpuno podržavamo rad neovisnih pravosudnih institucija. Kritike koje smo imali posebno na bivšeg glavnog državnog odvjetnika povijest je pokazala da nismo baš bili u krivu, bile su izrečene zato da te institucije budu bolje i neovisnije. Od dolaska nove državne odvjetnice nismo imali za sada kritika na rad državnog odvjetnika, a ono što budemo imali to ćemo moći reći u saborskoj raspravi o izvješću glavnog državnog odvjetnika. Ja se nadam da naši kolege na koje se odnosi ovi zahtjevi, a posebno na svog stranačkog kolegu se to odnosi, da će biti u prilici svojom obranom pobiti optužbe za koje se tereti, ako to ne uspije čekat će ga kazna kao što bi čekala i svakog drugog građanina RH. Prema tome da zaključim, sutra ćemo obzirom da nije bilo najavljeno redovno glasanje, naši zastupnici će svakako prisustvovati glasanju u najvećem mogućem broju i podržat će ove odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika je onaj zeleno-lijevog bloka u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Tomašević. Izvolite.

Što se tiče Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka mi ćemo naravno sutra tijekom glasanja podržat skidanje imuniteta svima koji su danas bili i kojima je zatražio DORH da se skine imunitet preko MIP-a imunitet preko MIP-a i smatramo da je to najnormalnija praksa iako smo novi zastupnici i mislim da tu nemamo šta dvojit, kad god DORH traži tako nešto MIP bi trebao i mi kao cijeli sabor to izglasati. Međutim, htio sam reći još nekoliko stvari o ovom slučaju, ja mislim da, naravno uz svu presumpciju nevinosti, niti DORH, niti USKOK nisu hobistički klub, niti mislim da idu istrage iz zezancije nego jedino kad postoje ozbiljne sumnje i indicije za počinjenje ozbiljnih kaznenih dijela. Tako da iz te perspektive, vidjet ćemo kakve će bit političke posljedice, vidjet ćemo dalje kako će ić istraga, vidjet ćemo kako, ako dođe do sudskih procesa kako će to ići. Međutim, želim isto tako reći da što se tiče Dražena Barišića konkretno i ove situacije da se tražilo i istražni zatvor, tu postoje 3 opcije, jednu od tih je kolega već Bauk spomenuo. Znači ili će on dati, zapravo ili će staviti mandat u mirovanje i onda vjerujem da će većina, da će se na njegovo mjesto doći zamjena, novi zastupnik HDZ-a i većina će ostat stabilna ili iz nekih razloga možda to neće napraviti, a tada postoje, koliko ja znam, dvije opcije. Jedna opcija je da premijer sa nekim novim žetončićem popravi tu većinu, a druga opcija je da se pričeka zapravo istražni zatvor i da se tek nakon toga nastavi sa glasanjem glasanjem u HS. Ja mislim da ni, ni ova druga, ni ova treća opcija nikako ne bi bile dobre za HS. I što se tiče druge opcije za dignitet HS da već nakon, pazite mi smo mjesec i pol imamo saziv ovog sabora i već smo u ovoj situaciji da, ne jednom, ne dva, nego 3 saborska zastupnika skidamo imunitet. Ja nemam baš puno saborskog staža, ali recite mi dal je to baš uobičajeno u HS u svih ovih godina da nakon mjesec i pol za dva slučaja 3 saborska zastupnika skidamo imunitet i šta to znači za opće dignitet HS? Ponavljam, uz svu presumpciju nevinosti, niti DORH, ni USKOK nisu hobistički klub koji eto tako iz zezancije traže uhićenje i traže istražni zatvor za dvojicu saborskih zastupnika. Tako da i tu isto tako mislim da se svi trebaju zapitati gdje to vodi. A onda isto tako kad govorimo i o ovom trećem saborskom zastupniku znači Darku Puljašiću, ja moram priznat sve je to legitimno i pravno moguće, ali ja se isto tako čudim HDZ-u budući da je čovjek imao optužnicu u siječnju, stavili ste ga na listu, njemu je potvrđena optužnica u srpnju i sada mu se skida imunitet. Znači u prvih mjesec i pol saziva sabora mi sad njemu, evo sutra ćemo glasat o tome da mu skidamo imunitet. Kažem, to je legitimno vaše pravo da idete u taj politički rizik, ali nadam se da za to postoji političke odgovornosti i trebalo bi bit političke odgovornosti i to je nešto što itekako ćemo pitat premijera, pa ćemo vidjet dal će imat taj arogantni osmjeh, cinični jer je on taj koji isto tako odlučuje o izbornim listama uz svu šta će bit poslije, šta će bit sa istragom, šta će bit sa sudskim postupcima. Tako da to je nešto isto što bi volio bez obzira na ovo što ste rekli kolega da svako imenom i prezimenom treba odgovarati za to, a ne stranke, ali mislim vaša stranka je isto tako na suđenju i ima optužnicu, a ne samo članovi vaše stranke. Tako da ovo nije nešto što sam mislio da ćemo raditi u prvih dva mjeseca sabora, ali očito ćemo morati sutra i stvarno govorio sam i o tome jučer u različitim raspravama i o javnim poduzećima, posebno i o načinu kako se upravlja javnim poduzećima i opet javno poduzeće na državnoj razini, na lokalnoj razini, mislim da je stvarno krajnje vrijeme da se to zaustavi i onda i mi kao sabor trebamo donijeti neka strukturne očito nova rješenja kako bi se smanjio taj rizik od korupcije, posebice kad radim, kad govorimo o upravljanju javnim poduzećima. U ovom slučaju što god bilo ili u drugim slučajevima imamo takvih praksi koliko god želite. Tako da evo vratit ću se na ove 3 opcije. Ja se nadam da će bit ovako kako kaže kolega Bauk, što očito sada u potpunosti ovisi o kolegi saborskom zastupniku Draženu Barišiću da li će on podnijeti taj zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje ili neće. ako neće, ako hoće onda to je nešto što je očekivano, ja sam to danas isto ujutro rekao, ako neće onda imamo ovu drugu ili treću opciju, nijedna mislim da nisu dobra za dignitet HS. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, pa će govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite.

određuje pritvor njima dvojici, znači gradonačelniku Velike Gorice i znači kolegi iz SDP-a Grgiću. A isto tako možemo govoriti i o tome kada priča o korupciji, možemo govoriti o korupciji i naplati korupcije. Što su ti ljudi ako se ovdje stvarno radi o koruptivnim, znači uvijek trebamo imati određenu zagradu, o tome je govorio i bivši ministar i kolege prije mene, al ako se radi o korupciji, što su ti ljudi konkretno dobili i jesu li nešto dobile njihove političke grupacije? Mislim da se u ovoj raspravi moram jasno reći da je HDZ lani od donatora dobio 8,2 milijuna kuna, a da među 3 najveća donatora odnosno drugi najveći donator HDZ-a je stranka koja se spominje, je firma koja se spominje u ovoj to je Elektrocentar Petek iz Ivanić Grada sa 80.000 kuna donacije HDZ-u, najveća je Vindija koja je donirala, najveći donator 100.000 kuna i Lana karlovačka tiskara 39.000 kuna. ovdje nisu u pitanju samo pojedinci, ovdje je u pitanju jedna koruptivna mreža u kojoj očito prste imaju i oni koji su koji imaju najviše vlasti. I to je činjenica. 2 zastupnika HDZ-a, 1 zastupnik SDP-a, znači stranke koje zapravo drže najviše gradova i općina u Hrvatskoj. HDZ je stranka koja drži većinu županija u Hrvatskoj koja obnaša vlast u znači državi, ima vladajuću većinu ovdje u Hrvatskom saboru, ima svoju vladu. I u ovoj aferi imamo predstavnika stranke koja je odigrala ključnu ulogu u preslagivanju prošle Plenkovićeve vlada kada je Plenković ostao bez vladajuće većine, a kada sam ja tvrdio tu uoči lokalnih izbora da će HNS ući u koaliciju s HDZ-om tada je Ivan Vrdoljak govorio da sam ja lažov, da sam trbuhozborac Željke Markić i tako bilo je svakakvih optužbi. Pokazalo se točno. I zanimljivo je da je taj, kako su ga neki zastupnici nazvali protuprirodni blud ili brak između HDZ-a i HNS-a bio jako vezan uz ove energetske interese, nešto je o tim energetskim interesima govorio kolega Bulj o vjetroelekranama ali tu je JANAF, uz to je vezana i INA, znamo što se događa sada sa sisačkom rafinerijom što je i kakva je uloga JANAF-a u svemu tome. A kada ste kolega Bulj govorili o vjetroelektranama i tko je lobirao u saboru spomenuli ste kolegu Pupovca, osobno je kod mene lobirao, osobno, kolega Pupovac za projekt Krš Pađen, osobno. I to, pogledajte koja kombinacija Milijan Brkić i Milorad Pupovac obojica me zaustavljali na saborskim hodnicima zašto naši ljudi u Ministarstvu zaštite okoliša blokiraju Krš Pađane, ja sam rekao to su ljudi znači koji rade sve po zakonu, ja s tim nemam ništa. Čak je Milijan Brkić onako, on je bio nešto, on je meni onako zanimljiviji tip znači čak je bio duhovit pa je rekao kaže vi MOST-ovci stvarate probleme oko nekih ptičurina tamo ovaj dajte, dajte i šišmiša dajte nemojte to više stopirati. Al nisam ja ništa stopirao, niti se politika u to treba petljati, ali očito neki misle drugačije i to je problem. I nije samo znači ja često kritiziram i napadam HDZ, ali vidimo da nije situacija bolja znači kada govorimo o ovim lijevim strankama, imamo mi i ove nove političke grupacije, napadaju Matu Rimca koji se danas ovaj planira preuzeti Bugatti, al Tedeschkog ne spominju kolega Tomašević i ostali. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Arsena Bauka. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nisam mogao replicirati kolegi Tomaševiću pa sam odlučio iskoristiti ovaj institut da mu odgovorim da DORH i USKOK nisu hobističke skupine. Znate mi smo vam u prošlom sazivu 4 sata raspravljali hoćemo skinuti imunitet Ivanu Pernaru zbog grafita na trafostanici. Tako da ne bi ja idealizirao ni DORH, ni USKOK, ali činjenica je dakle da je i ovo prihvaćanje njihovog prijedloga jedan izraz one minimalne ili više od minimalne razine povjerenja u njih. Jer da mi doista ne vjerujemo DORH-u i USKOK-u onda bi ovo bila rasprava o njima, a ne o našim kolegama i rekli bi oni politički zloupotrebljavaju svoje, svoju moć u dosluhu sa kime se već doslušuju ali to nije slučaj. Prema tome, nema automatizma, ima određene razine povjerenja koja je dovoljna da u ovom slučaju i u sličnim slučajevima jer su nas u to uvjerili u dosadašnjim slučajevima damo ovu prvu razinu povjerenja da se protiv određenih kolega kojima je Ustav zagarantirao imunitet, a narod ih izabrao da se provede postupak. I tu bi završio taj dio. Dakle, svaki put je drugi slučaj, zamislite recimo kako bi izgledala rasprava da je drugačiji stranački sastav ovoga sastav kolega koji su, koje je DORH predložio ili zamislite recimo hipotetsku situaciju da je ovaj tjedan da su dva njihova onda slijedeći tjedan jedan naš, to bi bilo puno, puno ovoga drugačija rasprava. Međutim, vrijeme nas je naučilo da više na ovome nemamo tu vrstu jeftinih političkih rasprava i zbog toga ne bih idealizirao ni USKOK ni DORH u tom slučaju, posebno ne bih idealizirao političare nego jednostavno pustimo da kažemo onu legendarnu rečenicu političara kojeg vi iznimno volite, neka institucije rade svoj posao. Hvala. Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Pa ja bi rekao kolegi Bauku da mi saborski zastupnici, javne osobe evo toga političara Mesića spomenili, mene je osobno tužio ja imam sad pripremno ročište uskoro tako da svi oni koji su mu bili savjetnici od naše saborske zastupnice Marijane Petir do Božinovića, Tomislava Karamarka sve ću ja pozvati da svjedoče te moje teze. Znači, ali mi saborski zastupnici, mi saborski zastupnici snosimo i odgovornost i moramo nekada biti hrabri. Ja imam brojne kaznene prijave, od brojnih ljudi zbog toga što sam štitio nekoga i to je sada nešto nije skinut imunitet u slučaju kad me Karamarko tužio, nije mi skinut, a ja sam tražio da mi ga skine, to je u slučaju INE, pa prema tome mi sami smo na takvoj poziciji da imamo brojne znači i ne baš pogodnosti i negativnosti, jer ja imam brojne kaznene prijave, imam znači evo i tužbu

Da, to je uvijek pitanje ravnoteže između slobode govora i odgovornosti za izrečeno. Dakle, saborski zastupnici imaju samo mikrofon i ovo ozvučenje i one koji prenose, posebno opozicijski, dakle da izreknu neki stav i da za njega odgovaraju. I kada to govore i tiče se običnih građana, dakle na nekoga se netko, kako se to kaže „nakači“ onda je saborski zastupnik u jako velikoj prednosti jer ima svaki dan govornicu, mikrofon i medije u odnosu na običnog građanina. A što se tiče političara, tu bi trebalo ostati na riječima, vrlo rijetko sa tužbama, a i ako dođe do isprike ili ako dođe jednostavno da se pomire i da shvate da je bio nesporazum da povuku tužbe, da se pomire i da odu na kavu. Nije važno tko će platit, stara bračka. Hvala. **Reiner, time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti, a to će biti sutra. Mi ćemo nastaviti s radom sutra u petak 18. rujna u 10,00, ponavljam u 10,00 glasovanjem o izvješćima Mandatno-imunitetnog povjerenstva, a nakon toga sa raspravom o točci, a točka će biti Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama, drugo čitanje, P.Z. br. 17. Želim vam ugodnu večer.